Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru, nastavljamo plenarnom zasjedanju 15. sjednice Hrvatskog sabora. Prema dogovoru na Predsjedništvu Hrvatskog sabora danas bismo trebali raditi u skladu s tim dogovorom. Dakle, objediniti raspravu točke četiri, pet, šest, sedam i osam. To su 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 675. – Predlagateljica – Predlagateljica zastupnica Natalija Martinčević; 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 691. – Predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista – Stranke rada; 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 705. Predlagatelji zastupnici: Jadranka Kosor, Josip Kregar i Gvozden Srećko Flego; 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, prvo čitanje, P.Z. br. 722.

Dogovorili smo se da o prijedlogu ovih zakona, objedinjenoj raspravi predstavnici klubova raspravljaju po 20 minuta. Kod donošenja ovih zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. To su odredbe članaka 183. do 188. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav Hrvatskog sabora. Također smo se dogovorili da ćemo nakon ove rasprave unutar parlamentarno dogovaranje kako bismo iz svih pet prijedloga pokušali naći zajednički nazivnik koji bi mogli poduprijeti svi saborski zastupnici. To je naravno želja, intencija tih dogovora, a bit će onako kako se uspiju dogovoriti predstavnici klubova u Hrvatskom saboru.

Hvala vam.